Først vil også jeg be- nytte anledningen til å si gratulerer til vår nye helseminister. Så til spørsmålet: «Regjeringen bygger ned døgnplasser innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og flere organisasjoner på rusfeltet advarer om at dette kan føre til at viktige fagmiljø på rusfeltet blir rasert.

som jeg også ser fram til å diskutere nærmere, for dette handler om å sørge for at vi har et godt tilbud til noen av de flotte menneskene som trenger fellesskapet vårt aller mest, Regjeringens oppdrag i helseregionene er å styrke tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi har vært tydelig på at det skal bygges opp basistjenester i alle helseforetak, at ventetidene skal holdes nede, de skal være gjennomsnittlig kortere enn for annen sykehusbehandling. Vi vet at sykehusene i stor grad lykkes med dette. Ventetidene til rusbehandling er kortere nå enn de har vært tidligere. Det kan vi glede oss over, men det er fortsatt utfordringer. Jeg kommer til å følge veldig nøye med på at det er tilgjengelige og gode tilbud til pasienter med rusmiddelproblemer. Det er viktig for regjeringen at det fortsatt er den enkeltes behov som skal ligge til grunn for den hjelpen som gis. Helseregionene har ansvaret for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet, slik at den retten som pasientene har og skal ha til forsvarlig behandling, sikres.

utvide gjeldende avtaler med private aktører eller inngå nye slike avtaler dersom det er nødvendig. For 2024 har vi innført et nytt krav til de regionale helseforetakene om at veksten i ressursbruken både til psykisk helsevern og til rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene. I tillegg skal den polikliniske aktiviteten både innenfor psykisk helsevern og rusbehandling være høyere i 2024 enn i 2023. Det er uttrykk for en konkretisering av det jeg nå har vært inne på: krav vi stiller for å sikre at psykisk helsevern og TSB, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, skal styrkes. Hvilken behandling og hva slags behandling som er aktuell for den enkelte pasient, er og blir en helsefaglig vurdering, og slik bør det være også i framtiden. Mitt ansvar som helse- og omsorgsminister er å bidra til at helseforetakene har de nødvendige rammebetingelsene for å ivareta ivareta sitt sørge for-ansvar. Utformingen og dimensjoneringen av tilbudene i helsetjenesten der den enkelte får behandling som er godt tilpasset eget behov, må en altså finne lokale løsninger på. på. Representanten vet at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en melding om en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Der vil vi også være tydelige på retningen for den videre utviklingen av et godt kvalitetstilbud innenfor rusbehandlingen. Jeg fikk ikke helt tak på om statsråden er bekymret, men det er rusorganisasjonene, og det er de pårørende. Det er det i hovedsak to grunner til: Det ene er at når man fjerner så mange døgnplasser på kort tid som man gjør nå bare i Helse sør-øst alene, blir sterke fagmiljøer, som har drevet med rusbehandling og fått folk rusfrie i flere tiår, borte. Det er allerede mange eksempler på behandlingssteder som må lukke dørene, eller som er bekymret for at de må det.

Hva vil helseministeren gjøre for å forhindre at fagmiljøene blir borte, og for å sørge for at de får nok tid? Statsråd Jan Christian Vestre [12:16:33]: La meg bare understreke igjen at behandling for rus- og avhengighetslidelser i spesialisthelsetjenesten er hjemlet, for ankret, i individuelle pasientrettigheter. Det gjelder altså helt uavhengig av hvor pasienten måtte befinne seg. Så dette er en rett den enkelte av oss i samfunnet har. Det skal ikke være noen pasienter som står i fare for å miste sin rett til behandling, selv om det gjøres endringer i selve behandlingstilbudene. Det gjelder innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og det gjelder også innenfor alle andre fagområder. Helseforetakene må kunne gjøre endringer og prioriteringer innenfor de rammene som er lagt gjennom styringsdokumentene om det viktige prinsippet jeg nettopp redegjorde for. Også innenfor dette feltet er det behov for omstilling og endring. Mennesker er forskjellige og trenger ulik hjelp. Det må også tjenestene og helsehjelpen reflektere. Men alle har altså rett til behandling, og det skal vi ikke svekke. Sandra [12:17:34]: Jeg synes helsemi- nisteren er inne på noe veldig viktig. Det er også bakgrunnen for den bekymringen som kommer, nettopp at det er en veldig stor pasientgruppe med veldig mange ulike behov. Det er en rett man har, men vi er bekymret for at selv om man får et tilbud, får man et dårligere tilbud, et mindre variert tilbud og et kortere behandlingsforløp. Det vi er bekymret for, er at man her gjør ting i helt feil rekkefølge. Først legger man ned døgnplasser og oppløser fagmiljøer, og så er ikke plassene der hvis man ser at man får flere svingdørspasienter, får økte ventetider og finner ut at disse plassene trengs likevel.

Slik er det nå, og slik skal det være i fortsettelsen. Det har vi også vært veldig tydelige på til tjenestene. Det må være opp til foretakene og fagfolkene ute, som er nærmest på, å bestemme hvordan dette tilbudet skal Det handler om å finne best mulig løsninger for den enkelte. Det handler om at det skjer faglig og teknologisk utvikling på feltet. Det handler om at en skal få god arbeidsdeling, oppgavedeling, og organisere dette på en annen måte. Gjennom den anskaffelsen som Helse sør-øst nå legger opp til, til, vil en bl.a. kunne endre behandlingstiden framover til tre, seks og ni måneder, mens det i dag er inntil ni og tolv måneder. Det gir større rom for å lage fleksible løsninger for den enkelte. Denne utviklingen bør vi ikke stoppe. Det er bra med omstilling og innovasjon, og den enkelte skal være trygg på at man får den behandlingen

kan ikke være noe dårligere – også jeg må gratulere statsråden med ny utnevnelse og nye arbeidsoppgaver. «God mat er god eldreomsorg. Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det bedre og holder seg friske lenger. Det er viktig å sikre god ernæring på sykehjemmet, men ernæringsproblemene kan ofte oppstå før eldre kommer på sykehjem. Helsedirektoratet anslår at én av tre pasienter som er på sykehus, sykehjem, eller som mottar hjemmetjenester, er underernært eller står i fare for å bli det.

jeg er glad for at representanten har et sterkt engasjement for dette, for det er viktig. Jeg opplever at det er bred politisk enighet om at dette er noe vi bør satse på. Jeg er også helt enig i det som representanten sa, at god og riktig ernæring er viktig for en god eldreomsorg. regjeringen Solberg som i 2021 la fram nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester. Denne regjeringen følger opp tiltakene i den strategien. Erfaringer Erfaringer fra oppfølgingen av strategien har også dannet kunnskapsgrunnlag for ytterligere ernæringstiltak i denne regjeringens bo trygt hjemme-reform, og der har vi dreid innsatsen mer mot den hjemmeboende delen av befolkningen. Innsats og tiltak i bo trygt hjemme-reformen skal bidra til å styrke kompetanse og systematisk ernæringsoppfølging av eldre i tjenestene, slik at flere opprettholder en god ernæringsstatus. Det vil igjen kunne bidra til at flere kan bo lenger hjemme når de ønsker det – helt i tråd med det som er som er intensjonene i denne viktige reformen. Det er kommunene som har ansvar for å sikre at innbyggerne får et forsvarlig og nødvendig ernæringstilbud. Vi har derfor bedt kommunene om å utvikle og gjennomføre lokale ernæringsstrategier i tråd med den nasjonale strategien, og ikke minst med Helsedirektoratets faglige råd. Dette støtter vi kommunene i, både gjennom å gi kommunene større økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete tiltak. Vi har også forlenget modellutviklingsprogrammet for klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenestene, som ble innført med forrige regjerings strategi. Vi vil samle og spre informasjon om erfaringene fra denne ordningen, slik at vi kan bygge videre på dem. I oppfølgingen av de øvrige tiltakene i bo trygt hjemme-reformen skal det også utarbeides enkle digitale verktøy for mer effektiv ernæringsoppfølging av utarbeidelsen av planverk. Så økt kompetanse og mer systematisk arbeid vil bidra til å ivareta en god oppfølging av ernæring også i fortsettelsen. Erlend

kommuner ikke har den rehabiliteringskompetansen som en er lovpålagt å ha. En annen del av det er at en har en anbefalt kompetanse på rehabilitering, som jo handler om ernæringsfysiologer, og der ser vi at det kun er 13 pst. av kommunene som har kompetanse på ernæring. Det er klart at når Høyre foreslår i Stortinget at vi skal ha en rehabiliterings- og habiliteringsreform, og regjeringspartiene stemmer imot den, mener jeg at en ikke nødvendigvis er enig i de tiltakene som en har.

mangler, er utviklingsdelen av modellutviklingsprogrammet. Så jeg har lyst til å spørre statsråden: Hvordan skal regjeringen bidra til å følge opp det stortingsvedtaket, om ikke bare å videreføre, men også utvikle modellutviklingsprogrammet til flere deler av helse- og omsorgstjenesten? Takk for oppfølgingsspørsmålet. Som jeg sa: Strategien og øvrige dokumenter ligger til grunn, og de følges opp. Hvis det er områder i de dokumentene som trenger ytterligere oppfølging, skal vi selvfølgelig gjøre det, bred politisk enighet om at dette er et felt det er viktig at vi prioriterer også framover. Så tror jeg det også her er viktig at vi har god dialog med både fagforeningene, fagfolkene og dem som jobber ute i tjenestene. De er nært å vurdere hva som fungerer godt, hvor det er utfordringer, hvor det eventuelt er barrierer. Det kan handle om kompetanse, det kan handle om økonomi, det kan handle om kultur, og det kan handle om andre ting. Hvis det er nye grep og nye tiltak vi kan gjøre innenfor det som er en stor og viktig ambisjon i bo trygt hjemme-reformen, mener jeg vi skal være åpne for å vurdere de tiltakene. Om det er behov for ytterligere reformer, eller ikke – vel, det viktigste er de tiltakene vi faktisk gjennomfører, og at de bedrer folks livskvalitet i hverdagen. (H) [12:24:56]: Jeg blir litt be- kymret når jeg hører statsrådens svar, for spørsmålet var hva en skal gjøre for å følge opp stortingsvedtaket om å utvikle modellutviklingsprogrammet. Jeg kan gi statsråden noen anbefalinger der. Det handler f.eks. om Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring. Det er akkurat lagt fram en studie som viser en høyere andel underernærte pasienter i sykehusene – én av tre sykehuspasienter er underernærte. Mindre enn fire av ti får et ernæringstiltak på grunn av det. Vi ser også at halvparten

å utvikle modellutviklingsprogrammet. For én ting er å videreføre det som var et forslag fra Høyre, og som også regjeringen har gjort, og det er jeg veldig glad for, men poenget er at når vi ser store utfordringer både på sykehjem, hos hjemmeboende og i sykehus, må en ha noen tanker om hvordan en skal utvikle det programmet som ligger der. Det vil jeg gjerne igjen utfordre statsråden på. [12:26:00]: Som jeg sa: Hvis det er deler av denne strategien, tiltak som er satt i gang, program som er satt i gang, som delvis fungerer, eller som fungerer delvis etter hensikten, og det er hull vi må tette, skal jeg være den første til å erkjenne det. Da må vi ta tak i det. Jeg kan ikke på stående fot – jeg ber om forståelse for det – si nøyaktig hva jeg skal gjøre med den saken, men jeg merker meg det representanten sier, og tar med meg det inn i det videre arbeidet. Så mener jeg igjen at vi må være nysgjerrige og åpne for å se på om det er ytterligere tiltak vi kan gjøre i samspillet mellom dem som jobber i tjenestene og som bruker dem, og oss som beslutningstakere og politikere, for å sørge for at det er ordentlige forhold, slik som det skal være. Det viktigste er likevel at vi følger opp de tiltakene vi er enige om, og det er vi altså godt i gang med. Sp

(R) [12:27:08]: «I forbindelse med regjeringens «kraftløft» for Finnmark ble det satt en frist til 22. april 2024 for behandling av ny kraftproduksjon.

og deler han spørsmålsstillerens bekymring for konsekvensene utbyggingen vil ha for naturmangfold og reinbeiteområder?» Statsråd Terje

Målet med regjeringens kraftløft er å få på plass mer kraft enn det som kreves, nettopp for å elektrifisere eller å koble Snøhvit Future på nettet, slik at kraftsituasjonen forbedres sammenlignet med dagens situasjon, skaper nye muligheter og gir grunnlag for verdiskaping i hele Finnmark. NVE har nå mottatt drøyt 20 meldinger om kraftproduksjonsprosjekter innen fristen 22. april i år. NVE går nå igjennom de innkommende meldingene og vil i nær framtid presentere en samlet oversikt over disse. Det er allerede nå på det rene at det er meldt inn mange ganger flere prosjekter enn det det er plass til i nettet, selv med de planlagte oppgraderingene. Det er derfor en rekke av disse prosjektene som ikke kommer til å få konsesjon. Verken kraftsystemet eller hensynet til andre interesser gir rom for utbygging i et slikt omfang. Antallet meldinger som har kommet inn, betyr imidlertid at det ligger godt til rette for å nå målene i regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark, og NVE jobber nå altså med en helhetlig prosess for samlet behandling av meldinger og søknader om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark. Jeg mener det er bra med en slik samlet behandling. Nå er det viktig at NVE og kommunene gjør en første vurdering av prosjektene, slik at man får en god faglig vurdering av hvilke prosjekter som bør prioriteres, og hvordan behandlingen skal koordineres framover. Det er gjennom konsesjonsprosessen at man får belyst konsekvensene for allmenne interesser, slik som naturmangfold og samiske interesser. Når det gjelder hensynet til reindrift, la regjeringen fram en tiltakspakke for reindrift og energi før jul i fjor. Tiltakspakken skal bidra til å legge til rette for videre utbygging av nødvendig kraft og nett, samtidig som reindriftens interesser skal ivaretas, slik at de kan bygge videre på næringen sin i et generasjonsperspektiv. Jeg deler ikke spørsmålsstillerens bekymring for konsekvensene av kraftløftet. Jeg erkjenner likevel at dette er krevende prosesser, og at det er viktig at vi går fram på en måte som er forsvarlig, men som også sikrer nødvendig framdrift i arbeidet med å sikre nødvendig nett og produksjon i Finnmark – for å skape muligheter, trygghet for arbeid og ikke minst prøve å snu den negative utviklingen som er i Finnmark, med en betydelig befolkningsnedgang. Fornybar energi er grunnlaget for investeringer i næringslivet rundt omkring i hele Finnmark fylke.

på Skjøtningberghalvøya. Av saken kommer det fram at de ikke har avklart prosjektet med reindriftsnæringen, på tross av at utbyggingen er svært omfattende. Jeg mistenker at mange av de innmeldte prosjektene jeg frykter at denne prosessen legger opp til et Fosen 2, 3, 4 og 5. Jeg skjønner at det skal komme en helhetlig oversikt i morgen over hvilke vindkraftprosjekter som skal følge NVEs hurtigspor. Et spørsmål jeg tillater meg å stille allerede nå, er om det er en forutsetning med avklaring med reindriften for å komme inn i dette hurtigsporet. Statsråden sa jo at det var for mange som var meldt inn, uansett. Hvor mange av disse prosjektene har en avklaring med reindriften? [12:31:37]: Jeg er bekymret for at vi ikke har krafttilgang i Finnmark, og at vi har en utvikling som gjør at befolkningsnedgangen er dramatisk stor og en direkte belastning for samfunnet, samtidig at det er bedrifter som vil investere, trygge arbeidsplassene, skape muligheter, og ikke minst kunne realisere mange unges ønske om å bosette seg i Finnmark, men hvor problemene knyttet til jobb er vesentlige.

de skal kunne opprettholde sin kulturutøvelse, sin næringsutøvelse og samtidig kunne ha utviklingsmuligheter i et generasjonsperspektiv. Det er en viktig del av den jobben som skal gjøres i det videre arbeidet. Sofie (R) [12:32:40]: Jeg vil minne om at reindriften også er en næring. Dette er en av de tingene som pekes på i sannhets- og forsoningskommisjonen fra reindriften selv, at f.eks. i vindkraftsaker blir det snakket om som om det ikke er næring der fra før, som om det ikke er en næringskonflikt. Jeg er også Jeg er også bekymret for kraftsituasjonen i Finnmark, og grunnen til at jeg er bekymret for det, er Melkøya. Det politiske vedtaket som skaper kraftunderskudd i framtiden i Finnmark, er vedtaket om elektrifisering av Melkøya. Det hersker ekstremt stor usikkerhet om hvorvidt det i det hele tatt er mulig å oppdrive nok balansekraft til Melkøya. Mitt siste spørsmål er: Hvor mye vindkraft ser statsråden for seg å bygge innen 2030, realistisk sett, og hva skjer hvis regjeringen ikke klarer å nå det målet, hvis regjeringen ikke klarer å ha nok balansekraft, nok vintereffekt til å levere kraft til Melkøya? [12:33:45]: Aller først vil jeg tilbakevise påstanden om at vi ikke vektlegger at reindriften er en næring, for det gjør vi, veldig tydelig, hele veien. Jeg sa det selv nå i svaret mitt på det forrige spørsmålet fra representanten Marhaug, at reindriften er en viktig næring, det blir selvfølgelig vektlagt i konsesjonsprosessene. Uavhengig av Melkøya, hvis man hadde sagt nei til Melkøya, som er Rødts klare drøm, videreutvikling av olje- og gassressursene i Barentshavet, videreutvikling av arbeidsplassene, tryggheten, muligheten for inntekter, lokale ringvirkninger og så videre, som Rødt konsekvent sier nei til i Finnmark, ville det ikke vært overskudd av kraft. Problemet nå er at det allerede er mangel på kraft i Finnmark til de større industrielle prosjektene, og en mangler infrastrukturen for å få det på plass. Ta en tur, reis en runde i Øst-Finnmark og snakk med næringslivet. Hva er det de trenger? Jo, de trenger kraft

«I Stortingets spørretime 10. april fortsetter kunnskapsministeren å skape usikkerhet for opplæringskontorene. Det er synd, og det skaper unødig merarbeid for mange. Dermed gjentas spørsmålet med håp om en tydelig avklaring. I utkastet som er på høring, står det at en skal kunne gi opplæring under forutsetning av å være godkjent lærebedrift. Det vil innebære at opplæringskontorenes mulighet til å drive opplæring fjernes. Kan statsråden bekrefte at opplæringskontorene skal kunne gi opplæring uten selv å ha produksjon og være godkjent som lærebedrift?» Statsråd Kari Nessa Nordtun [12:35:44]: I spørreti- men 10. april understreket jeg at regjeringen vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan drive med opplæring. Jeg må si jeg synes det er oppsiktsvekkende at representanten Hagerup og Høyre sprer en annen historie. Høyre viser i denne saken at de helt har forlatt en anstendig og ansvarlig linje i debatten, og nå bidrar til å spre og hausse opp unødvendig usikkerhet i denne saken, til tross for bred enighet i Stortinget usikkerhet som kun tjener dem som ønsker politisk spill, men som vil kunne ramme rekruttering, lærlinger, instruktører og bedrifter negativt. Det er de vi er helt avhengige av for å utdanne fagarbeiderne vi trenger framover. Jeg har mottatt Utdanningsdirektoratets høringsoppsummering og forslag til forskrift til den nye og nå er tiden inne for politisk behandling. I år har rekordmange unge søkt seg til yrkesfag. Ikke siden forrige gang Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt i regjering, har så mange sett for seg en framtid som fagarbeider. Det er utrolig bra, det viser at regjeringens satsing på yrkesfag virker. I det bildet er opplæringskontorene viktige for å sikre et bredt tilbud av lærlingplasser med høy kvalitet over hele landet, blant både små og store arbeidsgivere. Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring, og det skal de fortsatt kunne når ny forskrift er klar. Jeg er enig med representanten Hagerup i at et krav om egen produksjon ikke vil være hensiktsmessig for opplæringskontorene, og jeg arbeider med en løsning som gjør at opplæringskontor uten egen produksjon eller godkjenning som lærebedrift kan drive opplæring. Konkret hvordan dette skal framgå av forskriften, jobber vi med akkurat nå, og jeg vil fastsette forskriften så fort som mulig. (H) [12:37:29]: Jeg vil si det er oppsiktsvekkende at statsråden fortsetter å skylde på Høyre i denne saken, for det er ingen tvil om at en da ikke er i kontakt med aktørene som rammes av dette. Linda Marchioni ved Rogaland fylkeskommune sa i Stavanger Aftenblad at opplæringskontorene er «oljen i maskineriet og den hemmelige ingrediensen» som gjør at en lykkes i Rogaland, og hun var tydelig på at det er et stort tap hvis rollen skulle svekkes. Det hun også sa i Stavanger Aftenblad, var at signalene må komme til uttrykk i selve forskriften, og at i det siste utkastet som de hadde fått oversendt uken før statsråden hadde et leserinnlegg, kunne opplæringskontorene ikke gi opplæring. jeg forstår det, ennå ingenting skriftlig til dem som rammes av disse endringene. Det er på overtid å avklare både opplæringskontorenes ansvar, plikter og oppgaver og slå dette fast i skriftlig form, ut til de aktørene som rammes av dette. Så spørsmålet blir:

Margret Hagerup (H) [12:38:55]: Allerede i februar spurte Høyre om dette i et skriftlig spørsmål. Allerede da kunne en gitt ro for denne bransjen. En må vel forvente at forskriften skal tre i kraft i august. Nå er vi snart i mai, og det er mange bedrifter, opplæringskontor og andre aktører som ikke vet – Ordinær spørretime 3297 møte, for de har ennå ikke fått noe skriftlig alternativ fra statsråden om hvordan dette kommer til å lande. Et eksempel: Opplæringskontorene er ansvarlig leder, og bedrift er faglig leder.

står i en kø – og hvem skal da plukke opp den eleven? Det er Høyre bekymret for. Spørsmålet er: Når kan aktørene, som stadig kontakter oss, forvente at statsråden avklarer opplæringskontorenes ansvar, plikter og oppgaver i ny forskrift, og når får de et alternativ, skriftlig, fra statsråden som viser hva en egentlig mener i denne saken?

«Er statsråden enig med de Arbeiderparti- og Senterpartistyrte kommunene Arendal, Porsgrunn, Horten, som ber regjeringen om ikke å gå videre med verken nedtrekk av antall godkjente barnehageplasser i private barnehager eller innføring av kommunale forskrifter for finansiering av private barnehager?» Statsråd Kari Nessa Nordtun [12:41:13]: For regjer- ingen er barn og ansatte i både private og kommunale barnehager like viktige. Derfor ønsker vi et regelverk som setter ungene i sentrum, samtidig som det tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet. Kunnskapsdepartementet sendte forslag til nye regler om styring og finansiering i barnehagesektoren på høring i fjor høst. Høringsfristen gikk ut 1. februar i år, og vårt mål er at barn i hele landet skal ha tilgang til likeverdige barnehagetilbud av høy kvalitet i både private og kommunale barnehager. Det er kommet inn mange høringssvar, og det er nyttig i det videre arbeidet at mange har brukt muligheten til å fortelle oss hva de mener er viktig for barnehagesektoren framover. Vi går nå gjennom alle høringsinnspillene, og jeg er opptatt av å sette meg grundig inn i synspunktene til de ulike aktørene i sektoren. Vi ser at flere av høringssvarene også fra kommunene har en rekke nyanser som ikke alltid kommer like godt fram i den offentlige debatten. debatten. Dagens finansieringssystem av barnehager legger ikke godt nok til rette for mangfold eller likeverdige tilbud til barna. Med dagens regelverk får private barnehager et driftstilskudd som gjenspeiler gjennomsnittskostnaden ved å drive en kommunal barnehageplass. Det vil si at de private barnehagene får det samme i tilskudd per barn uavhengig av barnehagens størrelse og beliggenhet, eller om barnehagen har barnegrupper med ekstra behov. Regjeringen mener det er behov for et regelverk som gjør det mulig å differensiere tilskuddene til barnehager med ulike behov. I høringen er det derfor foreslått å lovfeste at formålet med driftstilskudd og foreldrebetaling er at ungene skal gis likeverdige barnehagetilbud av høy kvalitet. Kommunene skal likebehandle kommunale og private barnehager ved finansiering av barnehagen, i tråd med likebehandlingsregelen i barnehageloven § 11. Likebehandling i tråd med denne regelen betyr at like tilfeller skal behandles likt, mens ulike tilfeller kan behandles ulikt. ulikt. En utfordring framover er at det vil bli færre barn i barnehagealder. Særlig små barnehager er sårbare i en sånn situasjon. Det er en dårlig plan å vente og se hvilke barnehager som klarer seg fra år til år, både for foreldrene, for ungene, for de ansatte og for barnehageeierne. Jeg er opptatt av og mener det er veldig viktig at kommunene får større mulighet enn i dag til å dimensjonere det samlede barnehagetilbudet ut fra innbyggernes behov, og da må vi ha et regelverk som i mindre grad skiller mellom hvem som eier barnehagen. Vi jobber videre og vurderer nå alle forslagene som har vært på høring, i lys av høringsinnspillene. Etter at den vurderingen er gjort, vil regjeringen legge fram et forslag om lovendringer for Stortinget. [12:44:00]: Vi har opplevd flere ganger i denne salen at statsråden ikke klarer å svare på ja/nei-spørsmål, men det er lov å håpe at det kan ordne seg, så jeg prøver igjen. Flere kommuner er ganske tydelige i sine tilbakemeldinger, og f.eks. Stjørdal skriver: «Utfordringer med overkapasitet løses best gjennom samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager, dette er fullt løsbart innenfor dagens regelverk. Private plasser som ikke tas i bruk, koster ikke kommunen noe, og det er derfor ikke behov for en mulighet til å redusere antall plasser hos private barnehager.» Det jeg sy- nes var spesielt interessant med spørsmålet som ble stilt her i dag, er at det også vises til Gran kommune. Gran kommune støtter muligheten dette forslaget gir kommunene til styring av kapasitet etter behov. Det gir også en mer likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, da kommunene til nå kun har hatt muligheten til å regulere overkapasitet i kommunale barnehager. Samtidig ønsker vi at denne muligheten bør kunne inntre oftere, dette fordi kapasiteten bør kunne vurderes i et femårig perspektiv, basert på fødselstall hvert år. Jeg lurer på hvorfor representanten har vist til det

det er mange nyanser i det svaret som jeg godt kan utbrodere. Likevel velger jeg i mitt spørsmål til statsråden – som jeg håper på et ja/nei-svar på – å vise til Arendal kommune, som tar opp både kvalitet, likebehandling og valgfrihet i sitt høringssvar. De mener at nye reguleringer av barnehagesektoren bør bygge på nasjonale regler som sikrer jevnere og høyere kvalitet i tilbudet til barna, økonomisk likeverdig behandling og valgfrihet for foreldrene. Regelverket må sikre forutsigbarhet og bærekraftige rammevilkår for de private barnehagene, slik at det ikke utgjør en risiko for kommunen som har ansvaret for å innfri retten til barnehageplass til alle våre innbyggere.

nettopp viktigheten av likeverdige barnehagetilbud, og forslaget som er ute på høring, skal være med på å tydeliggjøre at formålet med finansieringen nettopp skal gi ungene likeverdige barnehagetilbud, uavhengig av hvem eieren av barnehagen Vi mener at det viktigste skal være vektleggingen av at ungene skal få et godt tilbud, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Så ja: Jeg er hjertens enig med Arendal kommune, og i at det skal være jevn og høy kvalitet i barnehagesektoren.